Í dag taka því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Miðflokksins í Suðurkjördæmi, Erna Bjarnadóttir, og 1. varamaður á lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í Norðvesturkjördæmi, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Lilja Rafney Magnúsdóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju.

og fyrirspurn á þskj. 603, um flutning hergagna til Úkraínu, frá Rósu Björk Brynjólfsdóttur. Einnig hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 692, um lögræðissvipta, frá Evu Sjöfn Helgadóttur. Þá hafa borist bréf frá mennta- og barnamálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 713, um dómsmál íslenska ríkisins á hendur umsækjenda um stöðu ráðuneytisstjóra,

Að lokum hafa borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 570, um aðgerðir gegn einelti á vinnustöðum, frá Kolbrúnu Baldursdóttur,

um aðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þess, báðar frá Andrési Inga Jónssyni, og á þskj. 675, um viðmiðunartímabil fæðingarorlofs, frá Ingibjörgu Isaksen.

vegna ákvarðana umboðsmanns skuldara, þskj. 681, um kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana umboðsmanns skuldara, þskj. 682, um kærur vegna ákvarðana um synjun fjárhagsaðstoðar til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta,

og að lokum á þskj. 704, um kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana sveitarfélaga.

Virðulegur forseti. Um nokkra vikna skeið hefur samfélagið verið á öðrum endanum vegna bankasölu ríkisstjórnarinnar. Í síðustu viku óskaði stjórnarandstaðan eftir því að þing kæmi fyrr saman úr páskaleyfi til að ræða þetta en hæstv. forsætisráðherra taldi enga ástæðu til þess að stytta páskaleyfi ríkisstjórnar Um hádegi á miðvikudag í síðustu viku var óskað eftir því að hæstv. forsætisráðherra, hæstv. viðskiptaráðherra og hæstv. fjármálaráðherra, kæmu hér til að eiga orðastað við þingheim um bankasöluna þar sem þessir þrír ráðherrar eiga sæti í ráðherranefnd um efnahagsmál og framtíð fjármálafyrirtækja. Því hefur þráfaldlega verið neitað af hálfu hæstv. forseta. Hann neitar því að þingheimur geti fengið að eiga orðastað við þessa þrjá ráðherra hér undir öðrum lið en óundirbúnum fyrirspurnum, sem er auðvitað afskaplega takmarkaður.

stjórnarandstöðunnar að við myndum eiga gott samtal við þá þrjá ráðherra sem sitja í ráðherranefnd um efnahagsmál, sem öll hafa komið að ákvörðunum og eiga öll að koma fyrir þingið og gera grein fyrir sínum sjónarmiðum þegar kemur að þessari bankasölu.

að koma hérna og gefa munnlega skýrslu fyrir þinginu svo við getum átt alvörusamtal um þetta risastóra mál.

þó reynt að halda því þannig að það væri innan ramma þingskapa. Niðurstaðan er sú að hér verður flutt munnleg skýrsla þar sem farið er að ákvæðum þingskapa og ræðutími og möguleiki þingmanna til að tjá sig um þessi mál því ansi rúmur.

Það er algjörlega nauðsynlegt að þingið fái að ræða við þessa þrjá ráðherra sem um ræðir. Þau hafa einfaldlega verið of missaga um þessa hluti.

Þau geta hins vegar komist að sameiginlegri niðurstöðu, formenn stjórnarflokkanna, um að það hafi verið þvílíkir annmarkar á að það væri ástæða til að leggja niður Bankasýsluna.

Herra forseti. Ég vil bara taka undir mikilvægi þess að þingheimur fái að eiga orðastað við þá ráðherra sem sitja í ráðherranefnd um efnahagsmál og endurskipulagningu fjármálakerfisins. Á heimasíðu Stjórnarráðsins segir um þá nefnd, með leyfi forseta: „Þá er henni jafnframt ætlað að vera vettvangur samráðs og samræmingar við endurskoðun fjármálakerfisins í samræmi við þá áherslu í sáttmála ríkisstjórnar að breið sátt náist um endurskipulagningu fjármálakerfisins á Íslandi.“ Röð ráðherra sem eru tilgreindir þarna eru forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra, sem á væntanlega eftir að uppfæra. En þarna segir að þeir eigi fast sæti í nefndinni. Það er auðvitað sjálfsögð krafa þingmanna og ég bið hæstv. forseta að hlutast til um það að við þingmenn eigum möguleika á því að eiga beinan orðastað við þá þrjá ráðherra sem í nefndinni sitja utan þess forms sem við köllum óundirbúnar fyrirspurnir.

þá þætti sem undir ráðherranefnd um efnahagsmál og umræðu á vettvangi ríkisstjórnar heyra. Ég veit ekki alveg hvernig beiðnin verður en ég hef upplýst þingmanninn um það að ég mun með gleði taka þá umræðu hvort heldur sem er á morgun eða hinn eftir því hvað hentar af því að ég hef fullan skilning á því að þingmenn vilji eiga við mig orðastað um þetta mál og verð að sjálfsögðu við því.

Óskað var eftir svari um þetta á hádegi síðasta föstudag og þess vegna erum við í þessari stöðu núna að vera örlítið hvumsa yfir fjarveru hennar. En það er gott að heyra að hún ætli að mæta hér á morgun. Ég vil líka nota tækifærið til að minna aðra ráðherra í ríkisstjórn Íslands á að þeir eru einnig þingmenn og geta því tekið hér þátt í umræðunni og ég skora á þá að taka þátt í umræðunni. Hæstv. matvælaráðherra hefur líka tjáð sig um þessa bankasölu og sagt hana alls ekkert klúður. Það væri gott að fá hennar afstöðu í dag. Orðið er frjálst í dag. Allir þingmenn mega taka þátt, tíu mínútur í fyrstu umferð,

Ég sem hér stend er ein af þeim fjölmörgu sem stóðu vaktina fyrir 14 árum á Austurvelli og ásamt fleiru góðu fólki stóð ég fyrir borgarafundum í Háskólabíói og víðar. Ég finn að sala Íslandsbanka ýfir upp minningarnar frá hruninu og fólki líður hreinlega illa. Theodóra S. Þorsteinsdóttir hélt mjög tilfinningaþrungna ræðu á Austurvelli til minningar um föður sinn sem missti allt í hruninu. Þannig er líðanin hjá fjölda fólks. Því finnst hreinlega að verið sé að svíkja það. Það eru sömu aðilarnir sem koma aftur að kjötkötlunum og áttu þátt í hruninu og það veldur fólki hugarangri. Samkvæmt skoðanakönnunum vilja 80% þjóðarinnar ekki selja Íslandsbanka og það er ekki skrýtið að fólk sé reitt. Við verðum að hlusta á fólkið í landinu og skoða þessa sölu ofan í kjölinn og skipa rannsóknarnefnd Alþingis. SPEECH_END

ekki náðist í ráðherra lengi. Eftirleikinn þekkjum við auðvitað öll. Þetta hefur verið gagnrýnt harðlega. Þeir sem svona haga sér og þeir sem á sama tíma tala gegn því að rannsóknarnefnd Alþingis geti tekið til starfa til að fara yfir þetta skulda auðvitað þingi og þjóð miklu ítarlegri upplýsingar heldur en hægt er að gefa hér í örstuttum fyrirspurnatíma eða styttri viðtölum í fjölmiðlum. Milliliðalaus samskipti við þingmenn eru algjör lágmarkskrafa. Ég heyri að hæstv. forsætisráðherra ætlar að koma hér á morgun og ég vil þá leggja það til að umræðutími sem þar verður gefinn verði eins rúmur og reglur leyfa. Síðan hlýtur sú krafa að vera uppi líka að hæstv. viðskiptaráðherra gefi þinginu sams konar skýrslu eða geri grein fyrir sinni afstöðu sem heldur betur vakti nú athygli í aðdraganda páska.

menningar- og viðskiptamála, Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Mig langar til að beina því til hæstv. forseta að hann hlutist til um það, og það verður auðvitað rætt á þessum fundi sem nefndur var hér sem á að eiga sér stað með þingflokksformönnum í lok dags,

komi hér og eigi orðastað við okkur þingmenn sem þriðji ráðherrann sem á fast sæti í þessari nefnd. Um leið fagna ég því að hæstv. forsætisráðherra hafi upplýst að ráðherra komi til viðræðna við þingmenn á morgun undir hatti sérstakrar umræðu.

Það er alveg ljóst að einhver ágreiningur er um þessi mál innan ríkisstjórnarinnar og það er ýmislegt sem þarf að skýra varðandi afstöðu ríkisstjórnarinnar sjálfrar. Ég tel alveg ljóst hvaða leik á að spila til að leysa þetta mál af hálfu ríkisstjórnarinnar. Það er sami leikur og er gjarnan spilaður sem er sá

Það er m.a. þess vegna sem við höfum kallað eftir umræðu við hæstv. forsætisráðherra um málið. Hæstv. forsætisráðherra hefur komið hingað upp og sagst að sjálfsögðu munu verða við beiðni um þátttöku í umræðum en við vitum að það verður á einhverjum mjög þröngum forsendum.

Virðulegi forseti. Ef það er eitthvað sem við ættum að vera búin að læra þá er það það að við þurfum að byggja upp traust í þjóðfélaginu. Það er ekki traust í þjóðfélaginu gagnvart t.d. þessari bankasölu núna. Það er heldur ekki traust

Þarf þá ekki annað en að nefna bara alls konar ákvarðanir þeirra frá því fyrir hrun og hvernig þeir lögðu blessun sína yfir ólögleg lán og ég veit ekki hvað annað. Ekki hafa þeir neitt sýnt að þeir hafi lært nokkuð af því eftir hrun og í rauninni aldrei beitt sér með nokkrum hætti nema þá fyrir — þeir eru eins og skúffufyrirtæki fyrir fjármálafyrirtækin. Ég biðla til ríkisstjórnarinnar um að hætta þessum milliliðaleik og fara bara beint almennilega rannsóknarskýrslu til þess að hægt sé að fara að byggja upp traust í þessu þjóðfélagi sem er í algeru núlli.

Það var beðið um það á miðvikudaginn að þessir ráðherrar mættu hér í sal, og helst tækjum við nýjan dag undir það, föstudaginn síðastliðinn, til að geta rætt þessi mál í góðu tómi án þess að raska starfsáætlun þingsins. Á það var ekki fallist.

En við erum auðvitað hér í þessu samtali í dag vegna þess sem ríkisstjórnin hefur sýnt okkur. Hún hafnaði kröfu um að þingið kæmi fyrr saman vegna bankasölu sem 83% þjóðarinnar eru ósátt við. Hún hafði þá um viku tíma ekki svarað fyrirspurnum fjölmiðla. Bankasýslan finnur tóninn sem ríkisstjórnin slær og mætir ekki á fund fjárlaganefndar í dag. Ríkisstjórnin talar um að það þurfi að velta við hverjum steini, sögðu þau í aðdraganda páskafrís, en luku umræðunni hér í þingsal á því að hafna öllum tillögum um rannsókn á þessu máli. Við erum í þessum sal í dag að ræða þessi mál,

Hins vegar eru engin undanbrögð á því að fólk vilji svara hlutum. Hér kom fram beiðni á fundi í morgun um að hæstv. forsætisráðherra kæmi til umræðu og við því var orðið

Píratar voru með sérstaka umræðu til fjármálaráðherra, Miðflokkurinn líka á föstudaginn. Við vildum fá munnlega skýrslu forsætisráðherra, það var beiðni stjórnarandstöðunnar, ekki munnlega skýrslu fjármálaráðherra. Því var hafnað með fáránlegum afsökunum og einhverjum orðhengilshætti og ég veit ekki hvað, um form og hefðir og annað eins, sem ég er búin að heyra milljón sinnum, síðan ég kom inn á þing. Það var ekki hægt. Forsætisráðherra var augljóslega í skjóli.

Herra forseti. Ég kem hérna líka vegna orða hv. þm. Orra Páls Jóhannssonar. Það er stigsmunur á skýrsluumræðu og sérstakri umræðu. Það er auðvitað fagnaðarefni að hæstv. forsætisráðherra ætli að mæta hérna í þessa sérstöku umræðu á morgun. Sú umræða sem verður í dag er hins vegar með talsvert ólíku sniði.

En það er nú einu sinni þannig fyrirkomulag hérna að það er ríkisstjórnin sem setur stefnuna. Ríkisstjórnarflokkarnir ákveða hvað á að leggja fyrir þingið og reyna að sannfæra þingið um hvað sé góð hugmynd og Það er ákvörðun ríkisstjórnarinnar að leggja niður Bankasýsluna. Það er hugmynd hennar. Hvort það raungerist síðan er allt annað mál en þetta er það sem ríkisstjórnin er búin að ákveða — eða hvað? Var ríkisstjórnarfundur? Við vitum það ekki, líklega ekki,

Herra forseti. Í Sprengisandi í gær sagði hæstv. fjármálaráðherra að ekkert hefði komið á óvart í söluferli Íslandsbanka. Það hefði verið algjörlega fyrirséð að einhverjir myndu selja strax aftur með hagnaði.

Hafi hæstv. fjármálaráðherra farið eftir lögum frá 2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum þá skipulagði hann sölu á hlutum í Íslandsbanka í samráði við Bankasýsluna, fór yfir tilboðin og samþykkti að selja í lokuðu útboði aðilum sem sumir voru honum nákomnir, öðrum sem seint verða sagðir uppfylla skilyrði um traust og eiginleika þess sem við krefjumst af eigendum banka og enn aðrir kaupendur voru starfsmenn sem áttu sjálfir að sjá um sölu en notuðu tækifærið til að hagnast sjálfir. Þessir handvöldu aðilar sem fengu að kaupa í lokuðu útboði með afslætti

Þá vaknar spurningin, herra forseti, sem mig langar að beina til hæstv. forsætisráðherra: Hafi fjármálaráðherra tekið virkan þátt í þessu ferli, hefur hann a.m.k. gerst sekur um brot á siðareglum og frændhygli sem væri afsagnarsök í öllum löndum í kringum okkur.

spyr hér út í túlkun laga um Bankasýsluna annars vegar og hins vegar um meðferð á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum þar sem Bankasýslunni er með lögum falið að annast framkvæmd sölunnar. Um það hefur verið rætt hvort það þýði í raun að hæstv. fjármálaráðherra beri að fara yfir hvert og eitt tilboð, það er það sem hv. þingmaður er hér að spyrja um, og samþykkja eða hafna hverju og einu tilboði.

þar sem óskað er eftir heimild ráðherra til að ráðast í endanlega sölu eignarhluta og úthlutun til bjóðenda og í því felist þá að forstjóra stofnunarinnar er veitt umboð til að undirrita fyrir hönd ríkisins viðeigandi viðauka við sölusamning

Það hefur ekki verið túlkun ríkisins að þetta þýði að ráðherra beri að fara yfir tilboð einstakra aðila til að velja og hafna og vinnur væntanlega gegn tilgangi þess ferlis sem er ætlað að hafa ferlið í sjálfstæðri stofnun. Við getum litið aftur á fyrsta hluta þegar 24.000 aðilar keyptu í bankanum. Er það mat fólks að ráðherra hefði átt að samþykkja hvert og eitt af þessum 24.000 tilboðum? Sú spurning kom ekki Þá er spurning hvort þetta snúist ekki í raun og veru um það að ráðherra hafi falið Bankasýslunni að annast þennan endanlega frágang vegna sölunnar.

Í ljós kom að það voru rúmlega 200 tilboð sem voru samþykkt og það hefði strax átt að kveikja viðvörunarbjöllur um að ekki væri verið að ræða um fáa langtímafjárfesta.

að hæfir fjárfestar væru þeir sem skyldu taka þátt í þessu útboði. Þær skilgreiningar liggja fyrir í lögum. Eitt af því sem er til skoðunar núna er hvort þessi skilyrði hafi verið uppfyllt í öllum tilvikum.